Neđo Jovanović je čovek sa bogatim iskustvom i praksom, dobar poznavalac procesnog prava i dobar poznavalac pravne tehnike i zakonodavstva. Njegova ukazivanja su opravdana, pogotovo kada je govorio o onom Pravilniku o načinu vrednovanja i bodovanja i ocenjivanja i predloga kandidata.Gospodin Jovanović je govorio o rokovima izrade odluka. Moram da podsetim, gospodine potpredsedniče i gospodo iz Visokog saveta sudstva i tužilaštva, da do prošle godine, dok nisam postavio poslaničko pitanje, a dobio sam odgovor, odnosilo se pre svega na odbačaj krivičnih prijava, bilo je ustaljena praksa da vi možete podneti krivičnu prijavu zbog prevare za 100 hiljada evra, da vas je prevarant prevario a da je tužilac odbacio krivičnu prijavu, ali vam nije dostavio rešenje sa obrazloženjem. Ja sam u smislu Zakonika o krivičnom postupku tražio odgovor na poslaničko pitanje i dobio sam ga. Moram reći da je Republičko tužilaštvo reagovalo, pa je zamenik Republičkog javnog tužioca, gospodin Goran Ilić,

Podnose se disciplinske prijave, međutim, te prijave se odbacuju kao neosnovane, ali nema rešenja, već se kaže da se odbacuje kao neosnovana. U tom smislu podnosilac disciplinske prijave je stranka u postupku, u smislu procesnog prava.Zbog prava.Zbog toga smatram da Visoki savet sudstva mora izvršiti kontrolu i uvid u vođenje postupaka. Imali ste slučaj da se 34 godine vodila parnica. Neke parnice se vode 20 godina. Ko je kriv? Krivi su predsednici sudova, jer nisu vršili nadzor nad nosiocima predmeta i nisu kontrolisali rokove, u kojim rokovima bi trebalo da se završi i okonča postupak. Međutim, to se izbegavalo.Ima još jedna stvar, gospodine potpredsedniče, izvinjavam se, ali tu su predstavnici, pa neka znaju. Primaju se nove Primaju se nove sudije i tužioci. I znate šta se događa? Predmeti koji su stari 5, 10 ili 20 godina dodeljuju se u rad ovim početnicima, jadnicima koji

reč ima poslanik Živan Đurišić. Izvolite. **Živan Đurišić** Poštovani predsedavajući, poštovani članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, poštovani narodni poslanici, na današnjoj sednici imamo na razmatranju četiri predloga odluka Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i dva predloga odluka Državnog veća tužilaca za izbor zamenika javnih tužioca.Shodno odredbama Zakona o sudijama, kao i Zakona o Visokom savetu sudstva i odlukom o broju sudija u sudovima, Visoki savet sudstva oglasio izbor sudija za navedene osnovne sudove.U postupku predlaganja kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, uzeti su u obzir ocene rada kao i vrednovanje sposobnosti za obavljanje sudijskih funkcija.Komisija Visokog saveta sudstva je izvršila proveru podnetih prijava kandidata za navedene sudove i utvrdila njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost. Sproveden je ispit za kandidate za sudije koji se prvi put biraju, a koji su podneli prijave izbor.Komisija Visokog saveta sudstva je obavila razgovor sa kandidatima za sudije koji se prvi put biraju i utvrdila listu kandidata, koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva i kompletan materijal sa ispita Komisija je dostavila Visokom savetu sudstva.U skladu sa Zakonom o sudijama i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Visoki savet sudstva je pribavio mišljenje o kandidatima od sednica svih sudija suda za koji se predlaže izbor sudija i podatke i mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organizacije u kojoj je kandidat radio. Znači, nakon ovako sprovedene zakonom utvrđene procedure i na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata, Visoki savet sudstva je na posebnoj sednici utvrdio predlog odluke za izbor sudija i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor sudija koji su u odluci poimenično navedeni, uz odgovarajuće obrazloženje za svakog kandidata ponaosob.Iz ovih razloga podržaću predlog svih ovih odluka Visokog saveta sudstva, kao i odluka Državnog veća tužilaca.Ovakav rad Visokog saveta sudstva je rezultat zakona koji su doneti

reforme.Izmenama i dopunama pravosudnih zakona unapređena je transparentnost rada Visokog saveta sudstva i obaveza obrazloženja odluka koje Visoki savet sudstva donosi, kao i kriterijumi za utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudijske funkcije.Na ovakav način je obezbeđena veća samostalnost i nezavisnost sudijske vlasti od druge dve grane vlasti, izvršne i zakonodavne.Srpska napredna stranka je prilikom preuzimanja odgovornosti za vršenje vlasti još 2012. godine ukazala na neophodnost nastavka reforme pravosuđa i ispravljanje grešaka koje su učinjene u tzv. reformi pravosuđa, stvaranjem pravnog okvira koji neće dozvoliti da se ponovi ono što je bivši režim, odnosno Demokratska stranka učinila u tzv. reformi pravosuđa 2009, 2010. i 2011. godine.O tzv. reformi pravosuđa koju je sprovodila Demokratska stranka mnogo toga je rečeno u ovoj Skupštini. Samo da podsetim. Nezavisnost sudske vlasti nije dosledno sprovedena Zakonom o Visokom savetu sudstva i Zakonom o sudijama, u kojima je predviđen opšti izbor i reizbor sudija, što je u direktnoj suprotnosti sa ustavnim načelom stalnosti sudijske funkcije.Izvršna vlast je suprotno mišljenju stručne javnosti i bez učešća pravosuđa donela odluku o opštem reizboru i izboru sudija od strane prvog saziva Visokog saveta sudstva, koga nije biralo pravosuđe već Skupština. Bilo je dosta reči o nizu nepravilnosti i nezakonitosti koje su pratile rad ovog prvog saziva Visokog saveta sudstva.Izvršna i zakonodavna vlast je dala posebne privilegije članovima tog prvog saziva Visokog saveta sudstva, jer su bili izuzeti iz opšteg reizbora i obezbeđeno im je obavezno napredovanje po isteku mandata. Ovo je dovelo do protivusluge prema izvršnoj vlasti, jer je izvršen izbor sudija bez ikakvih merila i procedure, prema meri izvršne vlasti, odnosno Demokratske stranke, što uopšte nije sporno i postoji niz dokaza za to, a mnogi su iznošeni i u ovoj Skupštini.Analizom rada te nove mreže sudova i tužilaštava i efekata sveukupne tzv. reforme pravosuđa jasno se može utvrditi da je građanima pravda postala nedostupna, da su sudski troškovi postali veći, da je celokupan sudski sistem postao skuplji i sporiji.Da bi urušavanje sudskog sistema nekako pravdali, pored štete nastale znatnim poskupljenjem sudskog postupka i velike materijalne štete koja je nastupila, koju su pretrpele neizabrane sudije, naneta je i nematerijalna šteta jer je danom objavljivanja odluke Visokog saveta sudstva 25.12.2009. godine o neizboru i prestanku sudijske funkcije počela medijska hajka ne sve neizabrane sudije preko pisanih i drugih medija i to od tadašnjeg Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, kao i funkcionera DS. U tome su se posebno isticali tadašnja ministarka pravde Snežana Malović, državni sekretar Slobodan Homen, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović i predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Republike Srbije Boško Ristić.Nikako ne treba zaboraviti ključnu ulogu koju je u svemu tome imao visoki funkcioner DS Dušan Petrović. Ovako postupanje Visokog saveta sudstva i to pre svega njegovih članova po funkciji i izvršne i zakonodavne vlasti i navođenje navodnih razloga za neizbor sudija doveli su do povrede časti i ugleda neizabranih sudija zbog čega je podneto više stotina tužbi za naknadu, pored materijalne i nematerijalne štete. Republika Srbija, građani Republike Srbije su platili štetu koja se meri desetinama miliona evra, a da niko od navedenih za to nije odgovarao.Epilog ovakve reforme pravosuđa je samo u naknadama plata razrešenih sudija i tužioca koštao državu 44 miliona evra. Posledice reforme pravosuđa 2009, 2010. i 2011. godine su katastrofalne i osećaju se i danas. Eto, tako je DS sprovodila reformu pravosuđa, a naravno i sve druge reforme. Samo da podsetim kako su privredu i ekonomiju doveli do ruba propasti.Iskoristiću ovu priliku da članovima Viskog saveta sudstva, pored pohvala za sprovođenje procedure i primene odgovarajućih kriterijuma i merila, prilikom donošenja ovih predloga odluka sudija koji se prvi put biraju uputim i dobronamerne primedbe koje se odnose na postupanje Visokog saveta sudstva prilikom donošenja odluke o broju sudija za pojedine sudove.O čemu se radi? Sudovi sa sličnim brojem predmeta u radu i sa sličnim brojem stanovnika na području koje pokrivaju, po ovoj odluci nemaju i sličan broj sudija, već postoje drastične razlike. ću ja izneti primer Osnovnog suda u Velikoj Plani koji je nadležan za područje opštine Velike Plana i opštine Smederevska Palanka.Ovaj sud prema odluci Visokog saveta sudstva od 2016. godine ima 14 sudija. S obzirom da teritorija ove opštine ima 90.656 90.656 stanovnika, što iznosi 6.973 stanovnika po sudiji ili s obzirom na broj predmeta u radu koji se kreće od 7.500 do 7.750 u prethodnim godinama, što po sudiji prosečno iznosi 564 564 predmeta. Mogu da vam navedem veći broj sudija u Srbiji koji imaju manji broj prosečno predmeta po sudiji, drastično manji, čak i duplo i trostruko manji broj, veći broj sudova koji istovremeno imaju i isti ili znatno manji broj stanovnika na toj teritoriji koji sud pokriva, a da pri tom imaju znatno veći broj sudija, čak i duplo veći i više od duplo. Ne znam koji su to kriterijumi uzeti u obzir, osim ovih za koje smatram da su najvažniji.Znači, te sudove neću navoditi, ako treba imam zvanične podatke sudovima.Naravno, da se razumemo, ja ne tvrdim da neki sudovi imaju veći broj sudija od potrebnog broja, ali očigledno je da Opštinski sud u Velikoj Plani po ovoj odluci ima manji broj sudija. Ovakva situacija u Osnovnom sudu u Velikoj Plani traje od 2014. godine, što neminovno dovodi do neefikasnosti i manjeg kvaliteta rada. Građani sa teritorije opština Velika Plana i Smederevska Palanka su u neravnopravnom položaju u odnosu na građane sa teritorija drugih navedenih navedenih osnovnih sudova.S obzirom da u ovoj godini četvoro sudija Osnovnog suda u Velikoj Plani prestaje sudijska funkcija, u interesu građana opština Velika Plana i Smederevska Palanka da u što kraćem roku u što kraćem roku Visoki savet sudstva donese odluku o povećanju broja sudija, posebno uzimajući u obzir činjenicu da postupak izbora novih sudija traje po više meseci, a često i po čitavu godinu, te da će biti veoma otežan rad ovog suda ukoliko se oglasi budu raspisivali tek kada svakom od sudija pojedinačno bude prestala sudijska funkcija. Najlakši i najefikasniji način za prevazilaženje ove situacije je povećanje broja sudija u ovom sudu.Molim

Poštovani prisutni, mi narodni poslanici Stranke i pomirenja podržavamo podmlađivanje strukture tužioca i sudija na celom području zemlje, a posebno smo zainteresovani i pratimo sve ono što se dešava na području Sandžaka. Ne samo ovo što imamo sada pred sobom, već poslednjih meseci imamo određene pomake na tom polju, međutim i dalje je to nedovoljno u odnosu na sve izazove sa kojima se suočavaju organi pravosuđa i tužilaštva na ovom prostoru.Više puta smo ukazivali na razne probleme koji proizilaze iz same činjenice da je prostor geografski specifičan, s obzirom na brojne granice i administrativne prilaze okolo gradova na prostoru Sandžaka, međutim mi nećemo odustati da pozivamo i prozivamo da se određeni problemi prestanu negirati, odnosno ignorisati.Dakle, Tutin i Sjenica su već postali nešto što, sami sebi smo prosto dosadili pominjući ove prostore, ali nećemo odustati iz razloga što zaista ponašanje određenih pripadnika tužilaštva i pravosuđa, a i policije u koketiranju sa određenim lokalnim vlastodršcima koji tonu u kriminalu već dugo i dugo godina je nešto što ne bi smelo ni na koji način biti normalizirano sa pozicije centralnih organa i pravosudnih i tužilačkih, ali isto tako i svih ostalih državnih organa.Istina, evo mi imamo vlast na području Tutina, koja vlada pune dve decenije i zapravo skoro da smo čekali da se ta vlast počne sama od sebe raspadati, tako da verujem da već iza ovih izbora ćemo imati nadam se, drugačiju strukturu vlasti, koja će konačno staviti tačku na svojevrsni mrak. Politički, pravosudni i celokupni mrak nepravde koji se dešava na području Tutina, jer imamo grad u kome ljudi nemaju pijaću vodu, a navodno uvek glasaju za jednu vladajuću strukturu.Glasaju kako glasaju, a zapravo iz razloga što se u fiokama raznih činovnika tužilaštva i pravosuđa i policije godinama ti ljudi štite od krivične odgovornosti. Dakle, to je nešto na šta moramo ukazati, tako da nije dobro da u sličnim prilikama čekamo da se jedna vlast raspada, kao što se ovih danas raspada SDA vlast u Tutinu, na tri frakcije za sada, a nadam se da će ih biti još više.To više.To su poruke za nas ovde u Narodnoj skupštini, da se moramo i ovim delovima zemlje koji se geografski smatraju perifernim, a nipošto ne smeju biti periferni po važnosti, jer su i pogranični, a osim toga jer su i multientički, a sve to daje na značaju ovom prostoru.Istina, stanje u Tutinu i Sjenici je ubedljivo najgore u poređenju sa svim drugim mestima i gradovima, ali i u drugim gradovima Sandžaka imamo primere sličnih zloupotreba, koketiranja i sprege između određenih kriminalnih struktura kojih je nažalost na tom prostoru izuzetno puno, nepodnošljivo puno, ali koje godinama i decenijama opstaju upravo zahvaljujući činjenici da određene kriminalne strukture imaju svoje sudije, svoje tužioce, svoje policajce, svoje inspektore.Još ako tome dodamo i određena koketiranja na razini politike, lokalne politike i kriminala ili nekih drugih nivoa politike, onda imamo atmosferu koja nipošto ne sme biti prihvatljiva i sa kojom se nikako ne smemo pomiriti. Ako tome dodamo i činjenice na koje smo ukazivali, određenu infrastrukturnu izolaciju i otkinutost prostora od važnih saobraćajnica, onda nije teško shvatiti zašto imamo desetine autobusa sedmično koji napuštaju Novi Pazar, sa najzdravijim, najmlađim stanovništvom koje se upućuje prema zapadu, najverovatnije bespovratno.Dakle, ne možemo ćutati, ne možemo se sa ovim pomiriti. Svakako da svaki pozitivan gest u pogledu imenovanja novih nadam se, nekorumpiranih tužioca i sudija, treba podržati. Mi ćemo to činiti, ali isto tako se i žesto i glasno i odvažno, obračunati sa svima onima koji to nisu. Hvala. Hvala.Reč ima Boban Birmančević.Izvolite. **Boban Birmančević** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pozdravljam VSS i Državno veće tužilaca. Kada su oni ovde u Skupštini, to znači da donosimo neke vrlo važne odluke. Zašto važne? Pa zato što upravo od rada tužilaca i rada sudija zavisi i pravosuđe i zavisi sve ono što je došlo na neki način u fokus pravosuđa, odnosno što se nalazi u fazi odlučivanja optužbi i donošenja odluka.Ja bih iskoristio priliku da pohvalim jedan deo procedura i sve ono što je došlo ovde kao predlog VSS i Državnog veća tužilaca, urađeno je u skladu sa zakonom i to je ono što se od ovako visokih ustanova i očekuje i što se i podrazumeva.Ono što hoću da iskoristim, takođe kao priliku sa druge strane, to je da, pre svega zamolim i ove ljude koji se ovde nalaze i institucije koje oni predstavljaju da zajedno zajedno upravo i sa Vladom i sa državom i sa svim organima koji funkcionišu, napravimo takav ambijent u kome jednostavno pravda mora biti dostižna, ali dostižna u pravom smislu te reči. situaciju da određen broj slučajeva doživi zastarenje, što je ozbiljan problem ako imamo u vidu da jako ozbiljni, značajni, značajni po javnost, značajni po građane, značajni po pravdu slučajevi jednostavno dođu do faze zastarenja. U toj situaciji niko nije na dobitku, osim tog koji je optužen i koji je kriv, tu pravda nije zadovoljena.Ono što bih molio to je da, ili ubrzamo, svakako, radimo na sistemu koji će ubrzati rad pravosuđa, svakako podržavam nezavisnost pravosuđa, ali ne mogu podržati sistem koji jednostavno dovodi do zastarenja i koji ne daje rezultat. Rezultat rada pravosuđa mora biti presuda, pravična i u skladu sa zakonom, ali mora biti presuda. Ako je potrebno produžiti rokove, pa produžiti rokove, nije pošteno nije pošteno prema ljudima, nije pošteno prema državi, nije pošteno prema bilo kojoj zainteresovanoj strani da bilo koji slučaj dođe do zastarenja, a obično do zastarenja dolaze veliki, teški i ozbiljni slučajevi.Imamo najnoviji primer u gradu iz koga ja dolazim, a to je Šabac, grad u kome je čuveni ministar pravosuđa Dušan Petrović, bio je vrlo kratko u pravosuđu, ali je ostavio ozbiljan trag, i zaista u svim pokušajima, u svim reformama, a i svako zapošljavanje novog tužioca, novog zamenika, ili novog sudije je vrsta reforme. Od 2012. godine na ovamo, uz naravno, uvažavanje nezavisnosti i uz uvažavanje predloga koji dolaze od vas, moramo naći načina da pojačamo intenzitet, da pojačamo rad i da pojačamo rezultate. Rezultat je znači presuda, naravno presuda u skladu sa zakonom.Ako imamo gradonačelnika grada Šapca koji je i presudom Višeg suda po drugi put osuđen za zloupotrebu od pet miliona evra, i ako smo jedino što smo tražili kao, ja kao narodni poslanik, više puta sam se obraćao i sa ove govornice, jedino što smo tražili u tom slučaju, nismo ulazili u to kako će i kakva će biti presuda, ali jedino što smo tražili, tražili smo da ne dođe do zastarenja slučaja. I, šta se desilo? Upravo je došlo baš do zastarenja slučaja koji je za građane Šapca i za građane Srbije izuzetno značajan.Mi jednostavno nemamo odgovor da li je gradonačelnik pravosnažno osuđen, nije pravosnažno osuđen, zato što je došlo do zastarenja slučaja, ali imamo presudu Višeg suda, koja je još uvek aktuelna, jer jednostavno Viši sud je doneo odluku da je gradonačelnik Zelenović kriv. Došlo je do zastarenja slučaja i ta presuda nije potvrđena, ali je bitno da građani znaju da imaju gradonačelnika koji je zloupotrebio budžet koji nije radio u interesu građana Šapca.Imamo Šapca.Imamo tu još jednu apsurdnu situaciju, taj isti gradonačelnik nađe za shodno da odmah po dobijanju odluke, odnosno presude da je došlo do zastarenja, da se obustavlja slučaj, da održi konferenciju za medije i da sebe proglasi nevinim, pri tome ne prikazujući drugi deo presude u kojoj jasno piše da je došlo do zastare, a ne da je Apelacioni sud doneo odluku da je on nevin. To je, mislim, jedan od retkih slučajeva kada se oglasio Apelacioni sud sa konstatacijom da je gradonačelnik Nebojša Zelenović ponovo zloupotrebio svoju poziciju i pročitao samo deo presude koji se odnosi na zastarenje slučaja, odnosno na prekidanje slučaja, a ne na deo u kome se izjašnjava njegova krivica da li je kriv, ili nije kriv.Mi u isto vreme, ja sam lično podneo desetak krivičnih prijava, nemamo odgovor ni gde su 72 stana građana Šapca koji se nalaze u vlasništvu grada Šapca, nemamo dogovor ni šta je sa kupovinom odbornika i kupovinom glasova koje je bilo na delu 2016. godine.Nemamo odgovor ni šta će biti sa pozivima na nacizam, a to je upravo uradio gradonačelnik Zelenović, objavljivanjem svastike i upravo povezivajući povezivajući SNS sa tim mračnim periodom koji jednostavno nije dosledan i nije dosledan u delu u kom je spreman da napravi, kad kažem nije dosledan, mislim na gradonačelnika Zelenovića, spreman je da napravi ugovor sa crnim đavolom, samo da bi ostao još koji dan na vlasti.Mi jednostavno u Šapcu nemamo odgovore na mnoga pitanja, a ta pitanja su u stvari postavljena kroz krivične prijave koje su podnete protiv gradonačelnika Nebojše Zelenovića.Ja ću samo iskoristiti priliku da navedem još jedan primer. Juče smo u gradskoj upravi imali situaciju, u kojoj gradonačelnik zakaže konferenciju za medije i onda iznese jednu totalnu laž, rekonstrukcija sportske hale, odnosno izgradnja nove sportske hale i rekonstrukcija škole koja će koštati oko 170 miliona dinara i koja će biti finansirana iz sredstava Vlade Republike Srbije, odnosno iz sredstava kancelarije odlukom Vlade Republike Srbije. Gradonačelnik izađe i mrtav hladan kaže da je grad Šabac odvojio sredstva iz budžeta i da će oni da finansiraju izgradnju te sportske hale.Da li je potrebno da mi kao poslanici SNS ili odbornici podnosimo krivičnu prijavu ili će tužilac u Šapcu, Osnovni ili Viši ili neki apelacioni tužilac, tužilac bilo kog nivoa, jednog dana doći, pokucati na vrata i pitati gradonačelnika – pa dobro, zašto vi lažete? Pošto, kontinuirano laže, svaka njegova izjava od toga da je oslobođen, da je nevin, da je apelacioni sud rekao da je nevin, do na prvi pogled bezazlene laži da će grad Šabac, odnosno iz budžeta grada Šapca biti finansirana hala koja je odlukom Vlade finansirana i biće finansirana iz kancelarije, odnosno iz sredstava Vlade Republike Srbije.Mi jednostavno moramo da postavimo pitanje – ko je kriv? Svi su radili svoj posao, svi su radili u skladu sa zakonom, ko je kriv da jedan takav predmet kao što je predmet protiv jednog gradonačelnika, nije bitno kako se on zove, u ovom slučaju zove se Nebojša Zelenović, ali da jedan tako značajan predmet, jedino što nije smelo da se desi, to je da zastari, e upravo to se desilo.Znači, kao što je gradonačelnik tvrdio u odbrani da nije krvi on, nego je verovatno kriva kafe kuvarica i vozač Đoka, tako u ovom slučaju ko je kriv što je predmet koji je na sebi nosio epitet pet miliona evra, zloupotrebe iz budžeta grada Šapca, ko je kriv da po tom predmetu nikada više nećemo saznati koliko je kriv gradonačelnik Zelenović, koliko je neko drugi i ko je uopšte kriv.Tako kriv.Tako da, ja bi milio i insistirao, kako god, zahtevao da upravo sa nivoa na kome jeste, sa institucije iz kojih dolazite i po vertikali ljudi koji rade sa vama, da nađemo načina da jednostavno povećamo rokove ili da jednostavno zakonom bude predviđeno da nešto što je rađeno protiv interesa građana ne može da dođe do zastare dok ne otkrijemo ko je kriv i koliko je kriv, i za to što je kriv jednom i konačno odgovara.Još jednom, pozdravljam i hvala vam na pažnji. Molim vas za pomoć da zlikovci, da oni koji ukradu od građana, da oni koji načine nekom štetu, jednostavno za to i odgovaraju.Evo, time ću završiti, postavljao sam više puta pitanje i sa ove govornice, ljudi koji prete predsedniku jedne države, u ovom slučaju ljudi koji prete predsedniku koji se zove Aleksandar Vučić, ali uopšte je nebitno kako se on zove, zove se Aleksandar Vučić, jer su tako hteli građani Srbije, ali mogao se zvati i drugačije. Znači, zašto dozvoljavamo da neko ko preti jednom predsedniku države, zato ne bude sankcionisan?Između ostalog, vraćam se opet na gradonačelnika Šapca, da je tada kada je otkriveno da je zloupotrebio pet miliona evra, jednostavno uhapšen da ne može da utiče ni na svedoke, ni na sudije, ni na tužioce, ja mislim da bi taj slučaj dočekao rešenje, odnosno imao pravosnažnu presudu.U ovom slučaju, kada hapsimo, a treba da hapsimo ljude zbog duga za 100 ili 200 hiljada dinara, kada im šaljemo izvršioce. U redu je, niko ne treba da duguje državi ako to jednostavno nije u skladu sa zakonom. hajmo da ove krupne slučajeve jednostavno ne stavljamo na stranu, nego da upravo u interesu pravde, u interesu pravosuđa, ali i u interesu države i građana ti slučajevi budu i rešavani. Hvala

Zahvaljujem, predsedavajući.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvažene kolege iz Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, delu vremena govoriti o jednoj drugoj stvari. Naravno da ćemo predloge za prvi izbor zamenika i prvi izbor sudija podržati u danu za glasanje.Ono što zaista imam veliku čast i zadovoljstvo jeste da je tokom ove četiri godine ovog mandata zaista mnogo novih i zamenika tužilaca i sudija ušlo u pravosuđe Srbije, da je bilo jako malo spornih kandidata kada su u pitanju i zamenici tužilaca i sudije, to je govorilo o jednom dobro utabanom i utvrđenom sistemu koji je tu vrstu predlaganja, tako da kažem, dovodio do stadijuma da dođe ovde u glavni pretres pred Narodnom skupštinom, koja je ta koja ima pravo i obavezu da bira na prvi izbor zamenike, tužioce i sudije i nadam se da će to i u budućem periodu ostati nepromenjeno, jer to je jedini način da se njima od strane naroda prenesu ona ovlašćenja koja treba u svom budućem radu da imaju i da koriste.Ono što bismo mi u budućem periodu, a on ne mora da bude tako ni dalek, mogli jako brzo da uradimo jeste da se uradi jedna ozbiljna analiza desetogodišnjeg desetogodišnjeg perioda koji je za nama i praktično analiza posledica i sanacija posledica reformi iz 2010. godine. Očekujem da bi to prvenstveno, pošto ima tu i mogućnost, mogla da predloži najveća poslanička grupa SNS, na čelu sa gospodinom Martinovićem koji ovu oblast jako dobro poznaje, a to je da se uradi jedna kompletna analiza toga šta smo mi dobili, šta smo izgubili sa ovom promenom, jer ipak period od 10 godina je više nego dovoljan da mi utvrdimo da li je potrebno izvršiti promenu u organizaciji sudova i tužilaštva u Republici Srbiji.Da li je ovakav sistem tzv. osnovnih tužilaštava, osnovnih sudova sa ovakvim rasporedom, sa Višim sudom između apelacije i Osnovnog suda dobar, može da se poboljša ili je bolji bio sistem opštinskih sudova, okružnih sudova i Vrhovnog suda jer, iskreno rečeno, nije to žal za mladošću, ali čini mi se da je mnogo bolje funkcionisalo to kada je bila u pitanju organizacija tih sudova. Tada se znalo šta rade sudije, šta rade predsednici sudova, kako se na jednak način sprovodi praksa i primenjuje jedinstveno zakon na sve građane Srbije i, iskreno rečeno, ja za tim vremenskim periodom izuzetno žalim.Tako

da može da predloži jednu tako ozbiljnu temu. Mislim da gotovo sve elemente za takvu vrstu rasprave imamo, jer to i jeste jedna od obaveza parlamenta Republike Srbije, a ne samo da se se bavi prvim izborom sudija i tužilaca ili da dolazimo u situacije u kakve smo došli na sednici Odbora, da prihvatimo i uvažimo stav koji je predložila SNS, a to je da se vrati kompletan predlog za sve predsednike sudova, jer očigledno je tu nešto škripalo u celoj proceduri. S obzirom na broj primedbi i sugestija koje su stigle, bilo je apsolutno primereno to vratiti Visokom savetu sudstva da ponovo preispita svoju odluku. U danu za glasanje, kažem, podržaćemo predlog zamenika i sudija.Ono na čemu ubuduće treba raditi jeste uvođenje daleko većeg broja sudijskih pomoćnika, tužilačkih pomoćnika, stručnih saradnika u sudovima, stručnih saradnika u tužilaštvima, kako bi se njihov prostor i njihovo mesto u celom postupku definisao, a time zaista ubrzao rad srpskog pravosuđa, pojednostavio, olakšao sudijama posao, a ne da njihov posao trpi zbog nekih banalnih stvari koje nisu nužne u današnjem vremenu.Govorio sam ranije o snimanju suđenja, o stenografskim beleškama. Tvrdim da bi to bar za 50% podiglo efikasnost u radu pravosuđa i otklonilo svaku sumnju u najmanju reč, zarez i detalj koji je izgovoren u sudnici. Danas je to toliko jeftino da ja prosto ne razumem zašto se ka tome ne ide više i čini više nego što je do sada učinjeno. Hvala.

izlaganjem gospodina Komlenskog, ali sam dužan da zbog javnosti dam nekoliko napomena koje se odnose na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je održana 4. februara i vidim da je to izazvalo popriličnu buru u javnosti, posebno u onom delu javnosti koji nije naklonjen SNS.Pre svega, SNS.Pre svega, želim da kažem, gospodine Komlenski, da SNS nije i ne želi da bude u sukobu sa Visokim savetom sudstva, to su ljudi koji obavljaju vrlo odgovoran i težak posao i oni su uradili jedan posao koji je dosta težak, dakle, predložili su više od 70 kandidata za predsednike osnovnih i prekršajnih sudova u Republici Srbiji. Svi mi koji smo članovi Odbora za pravosuđe znamo koliko je to jedan mukotrpan i odgovoran posao, koji i dugo traje, ali sa druge strane mi smo došli u situaciju da jednostavno moramo da reagujemo na određeni broj kandidata koji apsolutno, po informacijama koje smo mi imali,

ja sam naveo, ako se ne varam, tri primera gde prosto nemate uslova da izaberete takvog kandidata za predsednika suda. Jedan kandidat je dolazio iz suda gde je dobio samo jedan glas svojih kolega, drugi kandidat je, i to se manje-više zna u sredini u kojoj on živi, član glavnog odbora DS, a treći a treći kandidat, to je za mene bilo najdrastičnije, bio je na merama tajnog nadzora od strane Bezbednosno-informativne agencije, utvrđen je čak u jednom izveštaju i broj telefona te osobe i u kojom ugostiteljskim objektima se sastaje sa predstavnicima lica protiv kojih se vodi krivični postupak, kolike sume novca traži od tih lica da bi doneo odgovarajuće presude u korist njihovih, uslovno rečeno, klijenata itd.Na takve slučajeve ne možete da ostanete nemi. Ja znam da je to sad jedna

Nemamo apsolutno protiv bilo koga bilo šta i ovo ne shvatamo apsolutno lično, ali ne možete da za predsednika suda izaberete osobu koja ne da ne može da bude starešina nekome, pogotovo ne starešina drugim svojim kolegama sudijama, nego joj je biografija takva i dela su joj takva da treba da bude krivično procesuirana, ne sme da bude sudija, a kamoli predsednik suda i po onome što smo imali u materijalu, ona treba da bude krivično gonjena.U tom smislu, moj apel je za Visoki savet sudstva, pošto vidim da se po novinama skoro svakog dana provlače različite dezinformacije sa te sednice Odbora za pravosuđe, ovde se ne radi o ličnom ratu radi o ličnom ratu SNS protiv Visokog saveta sudstva, predsednika Visokog saveta sudstva, bilo kog člana Visokog saveta sudstva itd.

Moj utisak je da je DS više prisutna u pravosuđu nego što je prisutna u političkom životu Srbije. Ona u političkom životu ne postoji, ali kadrovi njeni u pravosuđu i te kako postoje.U kakvu situaciju mi dolazimo, kao država, kao građani? građani? Ovde se radi o vrlo ozbiljnim stvarima i neke kolege ovde u Narodnoj skupštini su o tome govorile, naravno, u kontekstu politike koju oni zastupaju. Ne može da se desi, ja sada govorim, ne samo kao pravnik, nego i kao građanin ove zemlje, da predsednik Republike izađe na konferenciju za novinare i kaže – imamo čvrste dokaze protiv tog Kosmajca, da je glavni narko diler u Srbiji, i policija prikupi sve moguće dokaze i tužilaštvo podnese optužnicu, tj. podigne optužnicu i sud kaže sve to možete da bacite u mutnu Maricu, sve to nije ništa, taj čovek nije kriv. Pa, to je smejanje u lice građanima Srbije, to je smejanje u lice državi Srbiji. Takve stvari ne smeju da se dešavaju.Ovo što je rekao i gospodin Petar Jojić, ja se sa tim potpuno slažem. Dakle, Visoki savet sudstva mora da uvede praksu, verujem da oni to rade, ali u nekim slučajevima, čini mi se da im je to promaklo. Nešto što se zove bezbednosna provera. Ne može osoba koja je na merama trajnog nadzora, snimanja razgovora i na tim merama se otkrije da je u svakodnevnom kontaktu sa ljudima iz kriminalnih krugova da bude predložena za predsednika suda.Takve greške jednostavno ne smeju da se dese, a ako se dese Odbor za pravosuđe je dužan da na te greške ukaže. Ja znam da to nije prijatno i ja znam da jedan deo ljudi to ne razume, i da kaže – evo ovi sada atakuju na nezavisnost pravosuđa, ali na takve stvari morate da reagujete, zbog građana, zbog države, pa na kraju krajeva i zbog samog integriteta sudija, koje sude u ovoj državi. Najveći deo sudija su pošteni i časni ljudi koji žive od svoje plate, ne žive od mita i od korupcije, ali u svakom žitu ima i kukolja, a mi kao narodni poslanici smo dužni da na to ukažemo. **Vladimir Marinković**

Zahvaljujem, predsedavajući.Vidite, gospodine Martinoviću, ja mogu da prihvatim jedan deo vaše diskusije, ali ja ne mogu da se složim sa tim da su medijima napali oni koji mrze samo SNS. Izuzev određenih Izuzev određenih kolega koji su to tumačili iz jednog krajnje profesionalnog i stručnog aspekta sa željom, ali ih je jako malo, da daju svoje mišljenje, većina je onih koji ne mrze samo SNS, oni mrze celu Srbiju, jer da ne mrze celu Srbiju ne bi uradili 2009. godine ono što su uradili od srpskog pravosuđa.Ne mogu da verujem da neke,

u sledećih 10 godina i kada je mreža sudova i mreža tužilaštva u pitanju i kada su u pitanju potpuno nezakonita i nenormalna, bez ikakvog osnova razrešenja, odnosno nereizbor sudija, gotovo hiljadu sudija i tužilaca, jednostavno je moglo samo da dovede do kolapsa i haosa u srpskom pravosuđu. Nije moglo ništa dobro da mu donese. To je laiku sa strane moglo da izgleda da neko hoće nešto dobro, ali onom ko se iole razume, ko je bar jedan dan proveo u pravosuđu i bar taj jedan dan posvetio pažnju tome kako pravosuđe funkcioniše morao da zna da će to da bude zlo i naopako.Ima i ona narodna kaže – dobar dan zla ženo. Pa, ne bih se ja čudio tome da se neko osetio ugroženim i prozvanim, upravo zbog toga što niste koristili ime i prezime tih, i naravno i ne treba, koji su bili na merama i koji su praćeni, pa nisam siguran da se neko nije uplašio, a da se suštinski kada se razgovaralo na Odboru za pravosuđe nije radilo o njemu.Zaista mislim da je ta odluka Odbora bila adekvatna i primerena, ali Srbija, slažem se ja da će ovo produžiti v.f. stanje, ali mi imamo v.f. stanje u Vrhovnom kasacionom sudu. sudu. Ne vidim da Vrhovni kasacioni sud ne funkcioniše, radi i funkcioniše.Prema tome bolje je ovo dobro protresti još jedanput i to da uradi Visoki savet sudstva, pa onda da dođu u Skupštinu, nego da ovde u Skupštini to bude predmet pojedinačne rasprave. Mislim da je ta odluka koja je doneta upravo odmeravana da se ne bi iz ovog doma pričinjavala dalja šteta svim onim čestitim sudijama i svim onim čestitim kandidatima za predsednike sudova. Hvala.

izlaganje gospodina Aleksandra Martinovića, jer je ukazao na opšti i državni interes. Obzirom da sam dugo godina radio u službama bezbednosti moram reći da u ono vreme nije mogao biti bilo ko i svako predložen po bilo kom osnovu da bude ili sudija ili tužilac ili predsednik suda ili da bude šef kao tužilac.Ponovo tužilac.Ponovo ću samo da se javim, kako je moguće da je protiv zamenika javnog tužioca u Pančevu, Osnovnog tužilaštva Gorana Medakovića podneto više disciplinskih prijava i on vodi krivični postupak protiv tajkuna i dve godine optužnicu drži u fioci i ne nastavlja se suđenje. Kako je to moguće? Podneto je više krivičnih prijava i disciplinskih i nema od toga ništa i on dalje radi u tom predmetu.Još nešto, istakao bih, što je jako značajno, do kada ćete gospodo iz Državnog veća tužilaca da imate v.d. stanje u 34 slučaja javnih tužilaca? Do kada vi mislite da držite v.d. stanje? Otkuda sada i predsednici sudova u v.d. stanju? Mora se napraviti trijaža, mora se odvojiti kukolj od žita. Kriminalci i korumpirani mora da lete,

Ogrezli mnogi, časni su većina, ali neki su ogrezli u kriminalu.Prema tome, smatram da Narodna skupština mora da ima odlučujuću reč kada se biraju tužioci i predsednici sudova, a Visoki savet sudstava treba rasformirati i treba dati pravo u skladu sa uporednim pravom, da predsednik Republike bira sudije i tužioce, da ministar pravde mora da ima veća ovlašćenja. Amerikanizacija iz Jugoslavije neka ide, ugledajmo se na evropske standarde. U Francuskoj predsednik države postavlja

Poštovani predsedavajući, uvaženi članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, pošto je više puta od strane više učesnika u diskusiju pomenut Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, moja je obaveza i kao predlagač jedne od tačaka dnevnog reda ovde, i po tom osnovu, gospodine predsedavajući, vi ste morali da mi date reč, a ne da mi date samo repliku, da ukažem na neke stvari.Vrlo mi je simptomatično da neke uvažene kolege danas imaju sasvim drugo mišljenje u odnosu na mišljenje koje su imali pre nekoliko dana kada su učestvovali u radu Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu. Da napomenem zbog javnosti, odluka je doneta jednoglasno, za nju su glasali neke moje uvažene kolege koje danas imaju suprotno mišljenje. Odluka je doneta tako da se uputi dopis Visokom savetu sudstva da preispita svoju odluku o predlozima za izbor predsednika osnovnih sudova i prekršajnih sudova u Republici Srbiji i da eventualno povuče svoj predlog koji je uputio Narodnoj skupštini.Prema tome, Visoki savet sudstva može u preispitivanju postupajući po dopisu Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, da povuče taj predlog, što je bio i zaključak Odbora ili eventualno da ostane pri svom predlogu i da ga vrati Narodnoj skupštini.Međutim, ono što je ono što je vrlo bitno, a to je da ne treba da danas razgovaramo o tome. Ja gospodine predsedavajući, koristim priliku da vas upozorim i da vas upoznam, pogledajte šta je tačka dnevnog reda danas. Nije tačka dnevnog reda stanje u srpskom pravosuđu ili u srpskom tužilaštvu.Na dnevnom redu su predlozi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija, u Osnovnim sudovima i Privrednim sudovima, Prekršajnim sudovima i za zamenike osnovnih tužilaca u nekoliko osnovnih tužilaštava.Ja nisam čuo u diskusijama da je bilo ko osporio rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da nije postupio u skladu sa zakonom koji mu daje pravo, a to je Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca, kao i Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, a takođe, postoji i Ustav Republike Srbije koji tačno predviđa postupak i način predlaganja sudija i ko vrši izbor sudija na prvu sudijsku funkciju.Prema tome, još jednom da zaključim, nemojmo da menjamo stavove i mišljenja od danas do sutra, zato što je neko negde u nekim novinama napisao ovo ili ono. Ja moram da kažem da su mene startovali da upotrebim taj izraz, mnogi novinari iz mnogo redakcija, naročito iz Beograda i to oni koji jedva čekaju da napišu nešto loše o ovoj vlasti, o ovoj vladi itd, da komentarišem odluku Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nije moje da je komentarišem. Moje je da je sprovodim kao predsednik i ja sam to i uradio i poslao dopis onome kome je trebalo da bude upućeno.Šta će Visoki savet sudstva odlučiti, to će odlučiti većina u Visokom savetu sudstva. Prema tome, poštovane i uvažene kolege, poštujemo neku proceduru, poštujemo Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije, poštujmo postojeći Ustav i postojeće zakone koji regulišu ovu oblast u javnom životu države Srbije. Kada sve to uradimo vrlo brzo ćemo završiti ovu sednicu. Hvala lepo. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Petroviću.Pravo na repliku ima doktor Aleksandar Martinović.Izvolite.(

što je rekao gospodin Petrović je potpuno tačno. Dakle, Odbor je zaista doneo odluku ovakvu kakvu je doneo i to jednoglasno.Mi smo u stvari bili pred dilemom i na Odboru su se postavljala ta pitanja, da li da idemo na sednicu Skupštine sa tim predlogom, pa da onda narodni poslanici koji smatraju da ima razloga za osporavanje, osporavaju pojedine kandidate ili pak da se taj predlog Visokog saveta sudstva povuče iz procedure i da se Visokom savetu sudstva, da kažem, predloži, odnosno preporuči da raspiše novi konkurs i da predloži nove kandidate za predsednike sudova.Najgore od svega, po mom mišljenju je da dođemo u situaciju da budemo kao dva ovna na brvnu i da sad budemo tvrdoglavi i mi i narodni poslanici i ljudi iz Visokog saveta sudstva i da kažemo, apsolutno smo u pravu mi ili apsolutno su u pravu ovi drugi. Mi ćemo ponovo da ponovimo isti predlog, a vi probajte da ga ne usvojite itd. Mislim da nam takva situacija ne treba.Zašto je Odbor doneo odluku da se povuče iz procedure Predlog za predsednike Osnovnih i Prekršajnih sudova.Mogli smo mi da usvojimo taj Predlog na Odboru i da on dođe na plenum, ali šta bi se onda desilo. Onda bi narodni poslanici koji imaju dovoljno dokaza da određeni kandidati ne treba da budu izabrani za predsednike sudova. Došli bi u situaciju da čitamo ovde te dokaze. Zamislite da sada ja kao narodni poslanik čitam ime sudije tog i tog suda koja je na merama Bezbedonosno informativne agencije, merama tajnog nadzora, da čitam njen broj telefona u kojim ugostiteljskim objektima se sastajala itd, u jednom, drugom, petom slučaju, itd.To bi dovelo VSS, to bi dovelo Ministarstvo pravde, to bi dovelo i nas kao narodne poslanike u jednu krajnje neprijatnu situaciju zato smo se opredelili za jedno elegantnije rešenje, da se predlog vrati VSS, neka ga preispitaju.Ja znam da je to dugačka i komplikovana procedura, ali bolje i to nego da imamo loše i nekvalitetne predsednike sudova, i da se predlože novi kandidati za predsednike sudova, pa kada dođe vreme, izabraćemo te predsednike sudova i ništa loše se neće desiti.Ovo što je predloženo u jednom broju slučajeva, jednostavno ne može da prođe.Vi kada dovedete u situaciju narodnog poslanika da mora na plenarnoj sednici Narodne skupštine da osporava nekog kandidata, a pogotovu kandidata predsednika suda, ja ne mogu samo da kažem paušalno, ustao sam i paušalno kažem – osporavam kandidata tog i tog. Moram da navedem neki razlog, savest me na to obavezuje. Građani to od mene očekuju. Sudije tog suda od mene to očekuju. Kada kažem, od mene, ne od mene lično, nego od bilo kog narodnog poslanika i onda bi morao da čitam pikanterije koje su krajnje neprijatne.Zbog toga bi bilo dobro da VSS uvaži preporuku Odbora za pravosuđe, da nanovo sprovede izbor, odnosno predlaganje kandidata za predsednike sudova, ali ovog puta, mora da bude uključen jedan element na koji je ukazao i gospodin Jojić, a to je bezbednosna provera.Ne može neko da bude predsednik suda, a da je na merama tajnog nadzora i snimanja razgovora, a ti razgovori pokažu da se on svakoga dana sastaje sa predstavnicima određenih kriminalnih krugova, od njih uzima novac i obećava presude kakve kriminalcima odgovaraju. Takve stvari ne mogu da se tolerišu.Drugo, morate da vodite računa, ne može niko da bude predložen, a da je član bilo koje stranke, pa čak i stranke kojoj ja pripadam, a pogotovo ne stranke koja nas je i dovela u situaciju da imamo vrlo tešku situaciju u pravosuđu.Dakle, to su sve stvari koje su vrlo ozbiljne i o kojima i te kako treba voditi računa. Nije ovo sada situacija u kojoj je bilo ko dobio nešto ili bilo ko šta izgubio.Mislim

ipak kolega Petrović nije razumeo deo diskusije ili je mislio na nekog drugog.Ja samo želim da podvučem jednu stvar. Moj je stav sa sednice Odbora i danas kada je u pitanju odluka koja je doneta na Odboru se nije promenio ni za milimetar i identičan je onome što je bilo na sednici Odbora, tako da, bilo bi zanimljivo čuti ko je to promenio stav, ali nije to toliko ni važno.Sledeća stvar, ne znam zašto bih sada ja ovde čitao imena i prezimena svih kandidata i pozdravljao njihov izbor, ja se sa tim potpuno slažem.Ali, nije posao Narodne skupštine da ove ljude izabere na funkcije zamenika tužilaca i sudija i time je rešena stvar. Neće samo od toga biti bolje građanima Srbije i neće samo zbog toga pravosuđe u Srbiji funkcionisati bolje.Mi smo ovde dužni da se staramo i o mreži sudova, mi smo ovde dužni da se staramo i o uslovima u kojima će ti ljudi da rade, kako će se pratiti i obezbediti njihovo dodatno obrazovanje, kako će se pratiti njihov napredak, kako će ići njihovo karijerno napredovanje i to upravo daje meni za pravo da prokomentarišem da sam zaista apsolutno ubeđen da je mreža sudova koja je važila do 2010. godine, opštinskih i okružnih i Vrhovnog suda, bila daleko bolja, kvalitetnija, efikasnija i funkcionalnija, kada su građani Republike Srbije u pitanju, nego ovo što imamo i posle ove sanacije katastrofalne reforme iz 2010. godine.Uopšte ne vidim da je uvođenje Višeg suda razrešilo probleme i ubrzalo funkcionisanje pravde u Republici Srbiji.Isto tako, ne vidim ni potrebu da su se u mnogim mestima gde su postojali opštinski sudovi danas više ne postoje. Država Srbija mora da bude dostupna u svakom mestu i mislim da je ta mreža koja je građena decenijama, birana decenijama, bila daleko kvalitetnija od ovoga i što danas imamo.Ne znači da sam ja u pravu, ali da je vreme za jednu ozbiljnu analizu posle 10 godina – jeste. Vreme je i za analizu da li nam je, šta nam je dobro donela ili loše donela tužilačka istraga? I o tome treba da se povede analiza. Da li je bilo bolje dok su bile istražne sudije ili nije bilo bolje?Ako je ovo korak napred, treba da napravite analizu šta je sledeći korak koji se tim ljudima treba obezbediti? Ne vidim šta je sporno u tom predložiti da se uz sve ovo mora obezbediti i tonsko snimanje svih suđenja, ali obezbediti i drugi uslovi da sudije rade i tužioci rade svoj posao bez opterećenja koje im utiče na kvalitet rada, ne na njihov napor, nego na kvalitet više sudijskih pomoćnika, više tužilačkih pomoćnika, više saradnika sudijskih, više tužilačkih saradnika, neće doneti nikakvu štetu, ni budžetu, ni državi Srbiji, doprineće samo

Dame i gospodo, ponovo podržavam gospodina Aleksandra Martinovića. Ovo je revolucionarni i radikalni potez da se prvi put ova Skupština suprotstavi birokratiji, korupciji i kriminalu, jer ako se ovo ne bude sprovelo pravosuđe ide dole i pada na kolena. Dozvolićemo da sami sebe biraju, ali da nema niko, ta grupica u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, ona će da drži u rukama ceo sistem, a to je najvažniji državni resor koji državu mora da štiti. Međutim, mi smo dozvolili od 2000. godine, da nam stranački kadrovi dolaze u pravosuđe, da među njima ima, pre svega, i izdajnika, ima kriminalaca, ima korumpiranih ljudi.U Evropi, u običnom Vladinom resoru i čak i u drugim resorima ne može da uđe čistačica dok za nju ne bude izvršena bezbednosna provera. Za svakog nosioca pravosudnih funkcija mora biti vršena bezbednosna procena i nema druge. Ovo je prvi put.Pozdravljam, skidam kapu što je najzad Narodna skupština rešila da ovo pitanje vrati nazad, a gospodo povucite taj predlog i dajte kandidate koji imaju integritet i dostojnost i neka ga biraju narodni

To je najveći problem i najveće zlo koje je u Zakoniku o krivičnom postupku uneto kao institucija, amerikanizacija. Nama ne treba njihovo pravo, kontinentalno pravo imamo.Imali imamo.Imali smo dobar Zakon o krivičnom postupku, sad imamo takvu situaciju da tužioci sada mimo, nezakonito, zaključuju sporazume sa advokatima. Da li će onaj ko je činio krivično delo, gde je predviđena kazna i do pet i do 10 godina, da advokat

i svim članovima Srpske radikalne stranke čestitam današnju slavu Sveta Tri Jararha, možda ima ovde nekih koji nisu članovi Srpske radikalne stranke ali se tako osećaju.Sada da govorim ono što jeste na dnevnom redu, a to je razrešenje određenih nosilaca pravosudnih funkcija i izbor onih koji se prvi put biraju.Mi personalno nećemo ni osporavati, zapravo ja, kao poslanik Srpske radikalne stranke, personalno nećemo osporavati, ni posebno isticati kandidate, pre svega ove koji će biti u narednom periodu nosioci pravosudnih funkcija, ali ćemo govoriti o nekim pojavama koje i te kako prate ovu aktivnost.Moram da vas podsetim da postoje dve vrste pravde. Jedna je Božija. O njoj danas neću ništa. Druga je narodna ili ljudska. Ona zapravo i jeste tema, a nosioci ili ljudi koji omogućavaju tu pravdu na osnovu Ustava i Zakona su upravo nosioci pravosudnih funkcija, i o tome ćemo malo da govorimo.Ima ovde jedna pojava koja mene pomalo začuđuje, sada već vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda po treći put, ako se ne varam, bio je jednom i pre izbora na mestu predsednika Vrhovnog kasacionog suda, a ja sam ga video ovde u parlamentu samo jednom i to, ako se ne varam, kada je novoizabrani predsednik Republike polagao zakletvu.Mislim zakletvu.Mislim da je nepoštovanje Narodne skupštine da predsednik Vrhovnog kasacionog suda nijednom nije došao da obrazlaže neke odluke koje predlaže Visoki savet sudstva, tim pre što se zna da je on i predsednik po funkciji tog organa.Šta bih ja mogao da zamerim vama, članovima Visokog saveta sudstva s pravom? Samo bih jednu stvar upozorio. Ako neko među vama, ne mislim samo na članove Visokog saveta sudstva nego i Državnog veća tužilaca, bio na onoj proslavi rođendana tužioca u hotelu „Šumadija“ kad je pitanje da li je račun plaćen ili nije? Kad je u pitanju ko se tamo nalazio? Taj tužilac je svoju karijeru započeo u Kraljevu, pa se zna da su bili neki ljudi osumnjičeni i zna se da je to područje u Srbiji veoma poznato po ilegalnom, odnosno, svaki promet opijata je ilegalan, naravno, ako to nije na neki drugi način rešeno. Mislim da mi nećemo tražiti nikakav izuzetak, ali mislim da bi takvi ljudi sami trebali da se izuzmu od nekih stvari.Šta je ono što suštinski zameramo članovima Visokog saveta sudstva, pa i vama, gospodine Jovičiću? Što vam je blaga ta borba za razvoj pravosuđa u Srbiji.Vi imate velike nadležnosti, i na osnovu Ustava i na osnovu Zakona, i to se ne odnosi samo lično na vas, nego i na ministra pravde, koji je po funkciji član predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i izabranih članova Visokog saveta sudstva. Ja Ja sam o tome više puta govorio, odavno traje razvlašćivanje jedne grane vlasti, odnosno, sudske grane vlasti.Kada sam rekao da postoje te neke dve vrste pravde svašta bi bilo da ne postoje sudski organi koji to vrlo često realizuju i rešavaju.Šta reći o ovoj odluci, odnosno Predlogu Odbora za pravosuđe? Lično mislim da tamo nisu samo ta tri kandidata, možda je tu i jedan od članova Odbora i predsednik Poslaničke grupe Srpske napredne stranke, samo sam naveo kao primer, tamo ih ima više, bar po našim saznanjima, postoji jedan kandidat za predsednika suda koji je uz pomoć drugog kolege dozvolio da sudski troškovi koje je on trebao da plati su zastareli. I zato mi smatramo da je dosadašnji, odnosno, u nešto ranijem periodu izbor nosilaca pravosudnih funkcija bio najbolji, ne da je bio bolji, nego do sada što smo imali ponuđeno to je bilo najbolje rešenje.Ne treba smetnuti sa uma činjenicu da skoro iz svih mesta ili iz većeg broja mesta postoje narodni poslanici

možda baš u tom momentu kad oni budu to otišli da provere, ustanovićete da je stanje u redu i to da uradite sa najboljom namerom, tu nemamo šta da zamerimo, ali kroz vreme se sve sazna, sve negativnosti, kao i dobre strane i ono što je dobro.Ovde

nije trebalo izvršiti izbor tih predloženih kandidata, ali određen broj koji je prošao proceduru kod Visokog saveta pravosuđa su trebali da budu izabrani za predsednike sudova.U sudu vlada malo i nesigurnosti zbog toga. Ja sam govorio, i to je moje legitimno pravo, ne mora uopšte ovako da bude, mi uskoro imamo izbore, u izbornim radnjama može da bude i određenih nedozvoljenih, odnosno protivzakonitih radnji. U nekim slučajevima će trebati sud da interveniše. Mislim da će sudije tu da budu, kao što su i uvek, ne svi, nego jedan deo sudija, a i predsednika sudova gledati malo blagonaklono u odnosu na vladajuću stranku. To nije slučaj sad, uvek je to tako bilo.To ništa nije sporno i zbog toga je trebalo tamo gde je situacija potpuno čista i jasna izvršiti taj izbor,

Predlog da se određene sudije, odnosno predsednici sudova ne izaberu je sasvim u redu.Šta bi još trebalo da se vidi? Neko je rekao da je sad sistem pravosuđa mnogo efikasniji nego ranije. Ima toga. Vodi se jedna pozitivnija selekcija, ali ima i nešto drugo, da su sudski troškovi poprilično visoki, pa onda mnoge oštećene strane, mnogi oštećeni građani Srbije uopšte se i ne upuštaju da zatraže pravdu. To možda nije jednostavna stvar, ali bi trebalo imati to u vidu i naći nešto što je… Nikad apsolutna pravda i zadovoljeni svi ne mogu biti, ali trebalo bi da se teži ka tome da to bude jedna bolja situacija.Šta ovde imamo? Ukupno ih je negde oko 70, kako i gospodin Jovičić reče. Sedamdeset sudija se bira u četiri u četiri grupe. Šta sam ja ovde uočio? Ovo gde se biraju sudije u Privrednom sudu, 22 kandidata, njihova prosečna starosna dob je između 40 i 45 godina. U nekim zemljama, i oni se biraju, imaju sudije osnovnog suda, za sudije u osnovnom sudu, u nekim zemljama sa tim brojem godina postaje se i sudija vrhovnog ili adekvatnog suda u tim drugim zemljama.Ubrzano može da napreduje neko ko pohađa Pravosudnu akademiju. Imamo mnogo i dokaza i informacija da na Pravosudnu akademiju, i o tome je neko govorio, uglavnom se upisuju srodnici već do sada nosilaca pravosudnih ili tužilačkih funkcija. To nije dobro i uglavnom se imenuju za sudije u unutrašnjosti, a to je sve izvan Beograda, pa da kažem i Novog Sada. Imenuju se oni koji su dugi niz godina, 10, čak i 15 godina bili saradnici u sudu, a u Beogradu ima mnogo više onih koji su završavali Pravosudnu akademiju ili su polaznici na toj akademiji.Mi na toj akademiji.Mi imamo sada, Bogu hvala, vrlo talentovane i mlade stručnjake u oblasti prava i to možemo da zanavljamo, ali ovde postoji jedan problem i o tome je govorilo više kolega, zbog zloupotrebe. Sudijska funkcija je stalna, i to se ne može dovoditi u pitanje, ali postoje nosioci pravosudnih funkcija koji svoje položaje zloupotrebljavaju i tu bi i Visoki savet sudstva morao da interveniše, odmah da reaguje da se to otkloni.Malo je za mene bilo iznenađujuće. Jedan od kolega je rekao – zatekli smo pravosuđe u katastrofalnom stanju i onda smo mi počeli da rešavamo te probleme. Da je to neko rekao iz SNS, ja bih to razumeo,

Mislim da je to pogrešna pretpostavka uopšte. Zašto? Valjda su u tim organima koji predlažu kandidate za sudije i zamenike tužilaca i tužioce pravnici, pa su nešto i o demokratiji učili bar na fakultetu. Ne mogu da budu dobri ni sudije, ni tužioci ako bar neka osnovna prava demokratije ne znaju. Znači, ovde sede predstavnici građana i nose suverenitet građana koji su glasali na nekim izborima. Nema veze koja je to politička stranka.Sada, odluke koje donosi i Državno veće tužilaca i Vrhovni savet sudstva, ko je njima dao to ovlašćenje? Ko je vama dao ovlašćenje da predlažete Narodnoj skupštini kandidate za sudijske ili javnotužilačke funkcije? Ova Narodna skupština. Deo suvereniteta smo preneli na vas,

se izjašnjava o sudiji ili kandidatu za nosioce javnotužilačke funkcije, glasa za njegov izbor i on bude izabran, šta se dešava sa suverenitetom građana? Narodni poslanik je to preneo na tužioca i sudiju. Tako je valjda od Francuske buržoaske revolucije.

jer sam sit raznih organizacija čiji je legitimitet jedino da konkurišu kod stranih ambasada za dobijanje novca za projekte koje niko ne čita i koji, da izvinite, govore tako loše o svojoj zemlji, da postavljam pitanje da li su došli sa neke druge planete? Kakvo vaspitanje imaju iz kuće, iz porodice odakle su potekli i u kakvom društvu žele da žive i da to društvo povere kasnije svojoj deci, o tome ćemo malo kasnije.Znači, neke stvari smo raščistili.E sada, jako je ružno ovo što sam čuo i od kolege Martinovića, ja se ne slažem da je data fer ponuda. Jeste fer, ali ne prema narodnim poslanicima i Narodnoj skupštini. Trebalo je da bude debata o svim kandidatima koje ste predložili za predsednike sudova, pa da vidim, ucenite, stavite ponovo to na listu ovde, pa ponovo ćemo isto da pričamo o njima i pričaćemo stalno onu istinu kakve ste nam kandidate predložili. Tražićemo odgovore zašto ste takve predložili, pa će to naravno u nekom periodu da bude i preispitivanje šta vi kao funkcioneri, kojima smo mi poverili jedan deo našeg suvereniteta, radite kad nam predlažete takve kandidate.Isto tako, pa nije sudija „sveta krava“. Stalno se kroz društvo provlači nešto da kada god komentarišete neku sudsku presudu koja je pravosnažna, konačna, obavezujuća, ne smete da je komentarišete. Ne sme dok se vodi postupak, to je pritisak na sud, ali imam pravo da komentarišem kada je konačna, da tražim pitanja, odgovore, da vas pitam šta radite sa sudijom koji ne radi svoj posao kako treba. Pa, neka me neko ubedi da ne mogu da komentarišem presudu sudije Majića, onu sramnu presudu. Ima ih nekoliko.Sada postavljam pitanje, šta je to diskreciono opravo i nezavisnost i samostalnost sudije? Sudija sudi u okvirima koje je poverio Ustav i koje smo mi postavili kao narodni poslanici kroz zakon. Sudija može samo u tim okvirima da sudi. Šta je diskreciono pravo? Kome će dokazu više da poveruje, kome će svedoku više da poveruje? Ako se krivica utvrdi, da uzme olakšavajuće, otežavajuće okolnosti da izrekne presudu, ali ne može kada se utvrdi krivica da bude oslobođen. Ne može. Mora da se odgovara.Sada ja pitam, šta je sa tim sudijama? Evo, pričamo, usta su puna celom društvu, celom tom nevladinom sektoru, svim tim građanskim, predstavnicima civilnog društva, nezavisnosti sudije i tužilaca,

funkciju.Postavljam pitanje, kako vi cenite rad tih sudija koji su izabrani? Znate šta, građani, svako od nas očekuje da živi u društvu u kome je bezbedan i ravnopravan. Pravo kao nauka je valjda stvoreno da se ljudi ne svađaju, ne tuku i ne ubijaju, nego da budu ravnopravni. Ko garantuje za tu ravnopravnost? S jedne strane država, s druge strane sudovi, država kroz organe javnog reda i mira i tužioci, pa ćemo stalno pod nekim izgovorom da je potrebna samostalnost i nezavisnost, a jeste potrebna, da urušavamo čitav sistem. Pod izgovorima, ne opravdanim razlozima.I

To nije sramota. Jeste sramota i Narodne skupštine, ali i svakoga ko je u tome učestvovao i dao glas da to bude predloženo u Narodnoj skupštini, da kandidat za predsednika suda bude na posebnim merama. Znate i sami, pravnik ste, koje su to procedure potrebne da budete na tim merama i da se neko pravi da o tome niko ništa ne zna. Ma, nije moguće. Ma, nije moguće. To jednostavno nije moguće.Znači, od vas očekujemo, kao što mi odgovaramo pred našim građanima, tako i očekujemo da i vi za ono što radite odgovarate građanima kroz rad u Narodnoj skupštini i ne možete drugačije.Možemo da pričamo o nezavisnosti i samostalnosti. Hajde sada da pričamo o Filipu Koraću. Evo, tamo neki zamenik ili tužilac odustao je od krivičnog gonjenja osvedočenog ubice, kriminalca, švercera droge.Da li se desilo nešto tom zameniku? Ugrožena pretpostavka nevinosti. Ma nemoj. Koliko godina je raspisana poternica za njim? Ako je nevin, što onda nije dostupan našim organima? Što se krije? Znači, to je logika čoveka sa osnovnom školom – ako si nevin, što bežiš? Ne treba da ima fakultet, ne treba da ima pravni fakultet.Drugo pitanje, ako si pošten, odakle ti pare da se toliko kriješ? Onda dolazi do normalnog, logičnog zakona poljoprivrednog proizvođača sa osnovnom školom, da je platio tužioca koji je vodio postupak protiv njega. Onda pokazujemo jednu ružnu sliku o radu naše države i naših državnih organa, bez obzira da li su oni u izvršnoj vlasti, da li su nezavisni, da li su samostalni, da li su sve to. Ispada da policija hapsi samo one koji ukradu kokošku, koji ukradu jaje. Nije tako. Nije tako, ali ko odlučuje ko će da bude uhapšen? Pa tužilac, ne policija. Policija može da privede na informativni razgovor, da odredi zadržavanje u trajanju od 48 sati, tužilac je taj koji određuje mere pritvora, odnosno hapšenje. On sprovodi istragu, traži od policije da mu pribavlja i dostavlja dokaze.Ako nije sposoban za tako nešto, nemoj da se bavi tim poslom. Ako nisi hrabar da uhapsiš Filipa Koraća, nemoj da se baviš tim poslom.

ovako.Znači, sva sreća što su te reforme koje su trebale da budu ustavne, odložene za neko vreme. Iskoristićemo to vreme da osnažimo kapacitete

nešto, kada su u pitanju te sudije koje krše zakon, kao što je ovaj Majić koji je puštao i teroriste, koji je oslobodio pedofila, pa zamislite vi to da on kaže: „To je opšte prihvatljivo i u skladu sa običajnim pravom populacije iz koje on dolazi, znači kod Roma“. Prvo je uvredio te Rome, to je prva stvar. Druga stvar, čekajte, jeste pravo naše građansko nastalo iz običajnog prava, ali valjda smo prevazišli prvobitnu ljudsku zajednicu. Valjda sada imamo zakone.Šta je sa sudijom koji krši zakon? To ne može da se podvede pod diskreciono pravo. Utvrđena krivica, oslobodi okrivljenog i to je materijalna povreda zakona. Razlog za razrešenje. Ništa.Evo, ovde imam, sedi sad ovde u poslaničkoj klupi SNS, kolega Marijan Rističević, imamo sudiju koji ne priznaje ustavnu odredbu

sad, kad se to prekrši, čitav jedan sistem je urušen. Znači da i narodni poslanik za davanje glasa može sutra da odgovara krivično, ne samo za izraženo mišljenje. To je To je isto odredba u Ustavu. Pa, kad prekršite jednu, onda šta, hapsiće nas zato što glasamo? Ne može tako.Dosta više te priče oko nezavisnosti i samostalnosti. Ma, mi je vama ovde čuvamo. Ali, isto tako, očekujemo da radite kako treba. Očekujemo da ocenjujete te sudije i te tužioce kako treba, da kažete Narodnoj skupštini - ovaj ne radi svoj posao, stekli su se uslovi da ga pošaljemo u advokaturu ili u zatvor. Pa da vidimo.Ja bih najviše voleo kad bih raspravljao o dva kandidata ovde u Narodnoj skupštini - o Majiću, kao sudiji i onom tužiocu koji je odustao od krivičnog gonjenja Filipa Koraća, da znamo, da saznamo konačno zašto su to radili. Jel im dao neko novac? su Majiću kad je puštao šiptarske teroriste narko karteli albanski, šiptarski, davali novac da budu pušteni? Pustio je braću Mazreku. Jel dobijao donacije sa Kosova? Ubili su devojčicu od 13 godina,

Znači, ako je Vrhovni kasacioni sud utvrdio da je prekršen zakon, zašto nije više ovde kod nas, da ga uhvatimo lepo, pa da on vidi, pa posle neka ide po N1, gde god hoće, baš me briga.Ali, dok ne bude jedan jedini sudiji, jedan jedini tužilac, ne budu odgovarali zato što ne rade svoj posao kako treba, verujte mi, nećete imati ni nezavisnost, ni samostalnost, zato što će takvi stalno da je urušavaju. Stalno. Neprestano. Oni će da je urušavaju i oni će da prave klimu u društvu da bi mogli da nastave to što rade, za novac, nažalost, ne kroz platu nego kroz neke druge donacije, od nekih drugih ljudi, da rade to što rade i da napadaju vaš rad ovde, i naš rad, takođe.Ja se nadam da više nikada nećemo biti u situaciji da glasamo, odnosno da dođemo do toga da neki vaš predlog bude vraćen, niti da i jedan kandidat za sudiju ili nosioca pravosudne funkcije bude osporen, a da su razlozi za osporavanje ozbiljni. Ali se nadam da ćemo jednom i raspravljati o radu

Dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo čuli, danas je krsna slava Sveta Tri Jerarha, pa evo i ja da čestitam pravoslavnim vernicima i srpskim radikalima koji slave. Ali, evo, ja ću čestitati, za razliku od mojih kolega, i vama, bivšim radikalima.Neki se zahvaljuju, neki kažu da nije više njihova slava. Možda nije više vaša, ali je bila vaša devojačka, pa je ipak red čestitati.Druga stvar, zanimljiv je, zaista, ja sam na to ukazao na prethodnoj sednici, izbor tema o kojima ćemo raspravljati. Ja bih voleo i predsedavajućeg da pitam

veoma dobro znate da su javni izvršitelji pijavice koje sisaju krv i deru kožu sa leđa građana Srbije svakodnevno, da su to ljudi kojima ste dozvolili da legalno otimaju milijarde, bukvalno milijarde dinara, i to je prema ovim zvaničnim izveštajima koje smo dobili.Time što odbijate da taj zakon stavite na dnevni red da se o njemu raspravlja, vi ne pokazujete poštovanje prema poslaničkoj grupi SRS, pre svega prema građanima Srbije, a znate veoma dobro da među tih 100 hiljada ljudi ima i mnogo onih koji nisu ni glasači ni simpatizeri Srpske radikalne stranke. Veoma dobro znate da je narod ozlojeđen zbog toga što rade i zbog zuluma koji svakodnevno sprovode nad građanima Srbije, ali vi po tom osnovu apsolutno ništa ne preduzimate.Vi ste nedavno,

Vidite da i dalje niko ne odustaje od tog posla, što znači da su nadoknade koje uzimaju i dalje enormne i da su potpuno neopravdane.Što se tiče ovog današnjeg dnevnog reda, ja bih pre svega voleo da ovi ljudi koji zastupaju danas ove predloge da se probude iz tog zimskog sna u koji su utonuli. Ne znam da li im je neko objasnio kakva su im prava ovde i kakve su im dužnosti? Da li vi, dame i gospodo, znate da imate mogućnost da govorite neograničeno kao predlagači ovih akata? I da li znate da ste dužni da zastupate predloge koje ste doneli i koje ste podneli Narodnoj skupštini? Da li vaše ćutanje znači da se slažete sa svim ovim optužbama koje smo čuli pre svega od poslanika vladajuće koalicije, od poslanika režima? Da li je to tačno da su sudije u Srbiji korumpirane? Da li je tačno da su lopovi? Da li je tačno da rade za tajkune? Da li je tačno da krše zakone?Vi imate obavezu prema struci koju predstavljate, prema ljudima koji su vas birali na položaje na kojima primate ne male plate, vi imate obavezu da branite čast srpskog pravosuđa, ako srpsko pravosuđe i dalje tu čast ima. Ili recite – da, tačno je, pravosuđe je rak rana državnog sistema u Srbiji. Evo, izvršna vlast je perfektna, zakonodavna valjda još bolja, e, jedini je problem u pravosuđu, kako kažu iz vladajuće većine, jer tu sede oni koji neće da procesuiraju narko dilere, oni koji neće da donose presude u skladu sa zakonom.Imate li vi obraza da sedite, da slušate takve optužbe i da ćutite? Da li će vas biti sramota kada se vratite među svoje kolege, od pripravnika, pa nadalje, i u Državnom veću tužilaca i u Visokom savetu sudstva? Mislite li da su vas zbog toga birali i da ste zbog toga došli ovde, da pognete glave i da ćutite?Mene bi na vašem mestu bilo sramota. Vas, nažalost, očigledno nije.Dajte da čujemo kada se radi o ovim zamenicima javnih tužilaca i sudijama čiji izbor predlažete, da čujemo čiji su to ljudi, da čujemo da li su to žuti tužioci i žute sudije, da čujemo da li stojite iza svojih predloga? Da li će njihovim eventualnim izborom u pravosuđu biti makar malo bolje? Da čujemo da li stojite iza svojih drugih kolega koji rade u sudovima, koji rade u tužilaštvima širom Srbije i da vidimo koliko je korumpiranih, koliko je onih koji krše zakon? Da čujemo protiv koliko ste njih podneli krivične prijave, protiv koliko njih vodite disciplinske postupke i postupke za razrešenje? Da li je to manji broj tužilaca i sudija ili oni čine većinu?Možda većinu?Možda su u pravu oni koji su govorili, a koji apsolutno ništa ne znaju o pravosuđu, ali ako je stanje toliko loše, ako vi zastupate kriminalce, ako zastupate one koji odbijaju da krivično gone narko dilere, kriminalce, tajkune i druge, pa onda, gospodo, i vi treba da odgovarate. Ako nećete da branite kolege, pa branite makar sebe.Da li ste vi na vrhu te zločinačke piramide koja, kako čujemo od predstavnika režima, postoji i svuda je pustila te svoje krake, apsolutno svuda?Da li je, gospodo, normalno da Zagorka Dolovac nikada ne uđe u ovaj visoki Dom? Da li je to normalno? Koji to ona važniji posao ima? Da li ta osoba postoji? Evo, vi je možda viđate. Građani Srbije se pitaju - da li je kidnapovana,

je? Ne znamo, ali znamo da nije tamo gde treba da bude i znamo da ne radi ono za šta je izabrana da radi.Gde je Dragomir Milojević? Koju to on važniju obavezu danas ima?

ko to vrši pritisak na sudstvo? Ko je taj koji vas ometa? Da čujemo da li je, po vašem mišljenju… Da vidimo imate li hrabrosti da se izjasnite o bilo čemu? Imate li stručnosti?Na stručnosti?Na primer, kada ministar, konkretno Zorana Mihajlović, šalje službeno vozilo ministarstva po uhapšenog državnog sekretara da ga dočeka nakon puštanja iz pritvora i doveze ispred ministarstva, pa ga čeka na ulici da se sa njim ljubi i grli uz televizijske ekipe, da li je to pritisak na sudstvo, da li je to dozvoljeno?

niti političku potporu potrebnu i volju da bi se neko obračunao sa kriminalom u ovoj zemlji?Da li se na taj način poručuje pravosudnoj grani vlasti da treba svi da pognu glave i da ćute kao što ste vi danas pognuli glave i ćutite u Narodnoj skupštini Republike Srbije?Da li je pritisak na pravosuđe kada predsednik Republike, nakon hapšenja onog prvog državnog sekretara, odnosno on je bio direktor „Infrastrukture železnice“, ali takođe, bivši savetnik ministra ministra Zorane Mihajlović i njen bliski saradnik koga je ona postavila, uhapse njega, on kaže – delio sam pare sa Zoranom, prvi se javlja, ni Zagorka Dolovac, ni ovaj Milojević, nego se javlja predsednik Republike i kaže – ja verujem u nevinost Zorane Mihajlović? Koga briga u šta on veruje?Da li je to pritisak na sudove? Da li je to pritisak na tužilaštvo? Da li je to dozvoljeno?

li je pritisak kad narodni poslanik kaže – ma, dosta je, bre, priča o toj vašoj nezavisnosti, kakva nezavisnost? Da li vi to pripisujete neznanju i nestručnosti ili to pripisujete malo i nedozvoljenom pritisku na pravosuđe? Hvala, kolega Šaroviću.Reč sada ima gospodin Aleksandar Marković. Izvolite.

proslave u zdravlju i veselju.Dame i gospodo narodni poslanici, uvek kada su na dnevnom redu Narodne skupštine predlozi odluka o izboru sudija i tužilaca, to je prilika da se na neki način dotaknemo stanja u sudstvu, stanja u našem pravosuđu. Mi smo i u dosadašnjoj raspravi čuli… Naš ovlašćeni predstavnik, gospođa Jelena Žarić Kovačević, je u svom izlaganju istakla sa koliko problema se suočavamo u oblasti pravosuđa, a posebno imajući u vidu kakvu smo situaciju zatekli, imajući u vidu sve ono što smo nasledili, imajući u vidu kakve napore ulažemo ne bismo li popravili takvo stanje koje je posledica, pre svega, kako smo čuli, katastrofalne reforme pravosuđa sprovedene od žutih žutih štetočina tokom 2009. godine.Dame i gospodo, kada kažem katastrofalne reforme pravosuđa, to nije moja ocena i to nije ocena nikoga iz SNS. To je ocena Venecijanske komisije. Dakle, više od 700 sudija je bilo razrešeno zbog političke nepodobnosti, da tako kažem, nisu bili članovi vladajuće partije tada, DS, i samih tim bili su razrešeni.

evra.Dalje, postavljene su sudije isključivo po partijskoj liniji, po partijskom ključu, isključivo stranačkim putem, stranačkim predlozima i svi se sećate

slali dopis sa predlozima za sudije i tužioce u kome su okarakterisali kandidate za sudije i tužioce,

što je važno istaći u ovoj raspravi, to je da ima i dobrih rezultata, da ima pomaka. Čuli smo i podatak da je efikasnost sudstva na značajno višem nivou danas, nego što je to bio slučaj kada su žuti vodili Srbiju. Čuli smo i da je danas prosečno trajanje sudskih sporova manje od 250 dana, a u njihovo vreme je bilo preko 500 dana. Dakle, duplo više i više od duplo više.Svakako mislim da moramo da nastavimo permanentno da radimo na vraćanju poverenja građana u naš pravosudni sistem, u naše pravosuđe, iako to nije lak posao, imajući u vidu sve ono što smo nasledili i sve ono o čemu smo govorili danas.U tom smislu postoje i neke negativne pojave poput onog sudije Majića koji se sve manje u javnosti pojavljuje u svojstvu sudije, a sve više u svojstvu analitičara, analitičara za sve i svašta, blogera, šta god to značilo, tako se sam predstavlja – kao bloger, i sve češće u svojstvu političara u pokušaju. Jedino po čemu je poznat zapravo jeste da je svojevremeno učestvovao u oslobađanju tzv. Gnjilanske grupe, o čemu je malopre govorio i kolega Arsić. Još po čemu je poznat? Poznat je po oslobađanju silovatelja, o čemu je takođe govorio i kolega Arsić, ali i koleginica Žarić Kovačević. Još po čemu je poznat? Poznat je po snažnom protivljenju donošenje Tijaninog zakona. To su tri stvari po kojima po kojima je postao poznat.Sutra kada ode u penziju, kad ga budu pitali - šta si ti, Majiću, radio kao sudija, on će reći – učestvovao sam u oslobađanju Gnjilanske grupe, učestvovao sam u oslobađanju silovatelja i snažno sam se protivio Tijaninom zakonu. Eto to su njegovi tom smislu čudi jedna vest, a ona glasi, da je upravo taj Majić dobio ovih dana nekakvu nagradu, nekakvo priznanje, od nekakvog Evropskog pokreta u Srbiji, šta god to bilo, pa kaže da je u pitanju priznanje - doprinos godine Evropi za 2019. godinu.Kaže taj Evropski pokret u Srbiji da nagrađivanjem zaslužnih pojedinaca i organizacija želi da podstakne angažovanje na izgradnji modernog i demokratskog društva u Srbiji, kao i rad na promociji evropskih vrednosti i podržavanja reformskih procesa koji vode ka punopravnom članstvu Srbije u EU i onda dodeli nagradu Miodragu Majiću. Doduše i rektorki Popović su dali nagradu.Kaže - priznanje doprinos godine Evropi ustanovili su 2002. godine i ono se dodeljuje za govor, knjigu, konkretnu akciju ili stav pojedinca, organizacije, ili grupe građana koji su protekloj godini značajno doprineli procesu evropskih integracija i promociji evropskih ideja i vrednosti u našoj zemlji.Sada ja ne znam na koji način je sudija Majić doprineo procesu evropskih integracija i promociji evropskih ideja i vrednosti u našoj zemlji? Valjda puštanjem ove Gnjilanske grupe ili oslobođenjem tog silovatelja ili tako što se snažno protivio Tijaninom zakonu.Onda zakonu.Onda kaže da žiri za odluku o dobitniku nagrade čine predsednik tog pokreta i dosadašnji dobitnici nagrade među kojima su Goran Svilanović, Tanja Miščević, Ivan Vejvoda, Sonja Liht, Saša Janković, Rodoljub Šabić, „Centar za istraživačko novinarstvo“, to je onaj CINS i ostali. Lepo društvo. Mislim da ovde fali samo Nataša Kandić. Jel se slažete, kolega Jojiću? Samo Nataša Kandić još fali ovom društvu i sad je tu i Miodrag Majić.Iz svega ovoga što sam rekao, želeo bih da zaista apelujem da ovakvih negativnih pojava u našem pravosuđu, u našem sudstvu, izražavam nadu, da će u budućnosti biti sve manje. Zahvaljujem.

obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese odluke iz dnevnog reda ove sednice.Takođe vas obaveštavam da sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa. Dakle, nastavljamo sa radom u 15.10 časova. Hvala